Sukladno članku 14. Zakona o HINA-i Upravno vijeće HINA-e dostavilo je navedeno izvješće. Raspravu je proveo Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav. A Odbor za informiranje i informatizaciju i medije treba provesti raspravu. Predstavnik predlagatelja predsjednica Upravnog vijeća odnosno ravnateljica HINA-e Smilja Škugor. Izvolite! I glavni urednik odnosno predsjednik Upravnog vijeća Srećko Lipovčan. Tko će? Tu ste. Dakle nema se nakane

Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Pa ne mogu vjerovati nakon onakvih burnih gotovo deset mjeseci kad smo imali akcije oko HINA-e ili bolje rečeno kako se to zvalo kako je Sanader ismijavao Sabor. Evo sad da nema nikakve rasprave o HINA-i ne mogu vjerovati. Činjenica je da pred sobom imamo prekrasno izvješće i drago mi je da smo dobili konačno izvješće i da smo dobili HINA-u koja funkcionira jer iz ovog svega se vidi da je HINA počela sa radom. Mene naročito oduševljava činjenica da je netko počeo voditi računa o dokumentaciji koju je skupio Vjesnik od 64. godine od kako je počela se stvarati ta dokumentacijska baza. Dobro, ne u digitalnom obliku ali u onom obliku koji sadržava 6 tisuća zbirki dokumenata, 12 milijuna pojedinačnih zapisa, zapisa, gdje je opisano 100 tisuća javnih osoba bilo domaćih, bilo stranih i postavljalo se pitanje šta će s tim biti a znam da smo i ovdje u Saboru kad smo raspravljali o stanju u Vjesniku da smo i tada postavljali pitanje šta će biti sa Vjesnikovom novinskom dokumentacijom. Vidim da ste počeli ustrojavati bazu i to mi je drago. Nadam se samim ustrojem da će porasti i potražnja. i vi ste ovdje naveli u svom izvješću da potražnja za tom građom opada a vjerojatno opada zbog toga što nije i digitalnom obliku i što pretraživanje te građe je otežano jer treba prošetati po nekakvih 480 dužnih metara članaka i izrezaka članaka. I zato je bitno da se taj dio odradi. Vidim da ste ovdje planirali u razvoju 2007. do 2012. to sve pretvoriti u upotrebljivo štivo koje bi mogli prodavati svima onima koji su zainteresirani za tu građu. 159 djelatnika koliko vidim da ste imali zaposlenih, piše 159 da je bilo u prosjeku djelatnika ili 157 na jednom drugom mjestu po meni je odradilo dobar posao i vidim da su financijska izvješća u redu, da i naplata ide dobro, da je u 2006. bila 97% a u 2007. za ovo razdoblje koje ste prikazali 90%. može napraviti puno više jer kad pogledamo ove korisnike koji su navedeni na kraju, koji imaju ugovore sa HINA-om mislim da bi promjenom načina rada, znači kad bi pratili daleko više i vijesti na lokalnoj razini po županijama, po gradovima, po općinama, da bi taj popis korisnika informativnog servisa mogao biti daleko veći, da bi prihodi to iziskuje i veći broj zaposlenih ali smatram da se isplati u jednu ovakvu agenciju uložiti i zaposliti više ljudi i pružati servis i gradovima, i općinama i županijama jer mnoge te vijesti, informacije i iz zemlje i iz svijeta su im potrebne. Inače, Hrvatska narodna stranka će podržati ovo izvješće. Nadam se da će i Hrvatska demokratska zajednica podržati ovo izvješće iz jednostavnog razloga što valjda su shvatili da moraju podržati ovo vijeće nakon ona dva, tri koja su im bila servirana od premijera, nadam se da će izvješće

"kako je Sanader ismijavao Sabor". To je krivi navod. Predsjednik Sanader nije ismijavao Sabor nego je uložio sve skupa sa Vladom da se HINA pretvori u ono što je danas vrhunska profesionalna agencija koja je pokazala u ovom izvješću da više nema primanja novinara bez natječaja, da nema friziranja ni ukidanja vijesti, dakle dobila je na objektivnosti i da je uz to poslovala vrlo kvalitetno uz napomenu da je financijski rezultat po zaposlenom porastao za 32%. Prema tome, nije bilo ismijavanja Sabora nego vi pokušavate ismijavati sve ono što je kvalitetno u ovoj državi. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Zaključujem raspravu o ovoj točci.